Nastavljamo sa - Konačnim prijedlogom Zakona o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 596.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 gospodine potpredsjedniče. Vrlo, vrlo kratko. Dakle, međudržavni odnosi na području socijalnog osiguranja između RH i Republike Crne Gore trenutno su uređeni važećim ugovorom između RH i Savezne Republike Jugoslavije u socijalnom osiguranju koji je na snazi od 1. svibnja 2003. godine. Nakon stjecanja neovisnosti Crna Gora je predložila sklapanje novog ugovora. Pregovori su počeli krajem 2011., a potpisali smo ugovor 24. srpnja 2013. u Crnoj Gori. Primjena ovog ugovora utjecat će na kvalitetu i primjereniju socijalnu sigurnost državljana, odnosno osiguranika obiju država koji su tijekom svog radnog vijeka ostvarili razdoblje osiguranje obje, te će podići kvalitetu suradnje između dviju država. Ugovorom uređujemo područja iz prava mirovinskog i invalidskog osiguranja u vezi s kojim je uređeno zbrajanje razdoblja osiguranja navršenih u obje države, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava po osnovi nezaposlenosti, prava na obiteljska davanja hrvatskih radnika koji prebivaju i rade u Crnoj Gori, kao i crnogorskih radnika zaposlenih u RH gdje se također uređuje zbrajanje razdoblja osiguranja u slučaju kad je to potrebno u slučaju ispunjenja uvjeta za stjecanje prava. U vrijeme donošenja zakona, potvrđivanjem ugovora, ugovor još nije na snazi, a da bi mogao stupiti na snagu, neophodno je da ga potvrdi Hrvatski sabor. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li izvjestitelji Odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jasen Mesić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. što se tiče Prijedloga Zakona o potvrđivanju ugovora između RH i Crne Gore o socijalnom osiguranju, generalno pored ovog što je rekao gospodin ministar u uvodnoj riječi, možemo reći da se zapravo više-manje radi o tipskom ugovoru, kako se vrlo često potpisuje između RH i pojedinih zemalja o socijalnom osiguranju. Načelno je to sasvim sigurno dobro jer na neki način daje dodatnu sigurnost po principu uzajamnosti, bilo radnicima iz RH, bilo u Crnoj Gori koji tamo rade ili prebivaju ili isto tako radnicima iz Crne Gore u RH. Iz ovog Iz ovog objašnjena se može vidjeti evo da je ministar boravio u srpnju 2013. godine u Podgorici kada je i ovaj, kada je i sam ugovor između RH i Crne Gore potpisan. Ovdje je ocijenjeno da neće biti dodatnih sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona, nadamo se da je to točno. Međutim, sasvim sigurno je da bi možda bilo bolje s obzirom da je potpisano ovo u srpnju da smo to raspravili i prije i ovo je jedan od onih slučajeva kad se preporuča da donošenje zakona stvarno ide u hitnoj proceduri jer nema potrebe ići stvarno u dva čitanja kako bi se evo ta mogućnost primjene i za radnike u Crnoj Gori i za radnike, državljane Crne Gore u RH moglo čim prije primijeniti. U tom smislu za razliku od ovih drugih zakona koje smo danas imali priliku raspravljati, Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona, odnosno Konačni Prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između RH i Crne Gore o socijalnom osiguranju. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba HSU-a, Silvano Hrelja. poštovani gospodine ministre. Ma moja motivacija za javiti se za ovu točku dnevnog reda nije da sam pretjerano tražio dlaku u jajetu u ovom ugovoru, odnosno u Zakonu o potvrđivanju ugovora između RH i Crne Gore o socijalnom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona, nego praksa na koju nailazim pa cijenim da bez obzira na kasno vrijeme da bi bilo korisno da i malo zastupnika, da uđe u fonogram, da uđe u zapisnik Hrvatskog sabora nešto što ću reći. Naime, otkrio sam da sa našim susjedima ugovori ugovori o socijalnom osiguranju ne daju jednaka prava hrvatskim građanima, pogotovo kada se apliciraju razmjerni dio mirovine. Recimo naši građani koji mirovinu primaju iz Republike Srbije zakinutiji su od onih građana koji primaju svoju mirovinu iz BiH, da ne kažem koliko su sve zakinuti naši građani koji koji primaju samo mirovinu iz BiH ili već davno razmjerni dio dakle oni koji su postali umirovljenici nakon aplikacije ugovora o socijalnom osiguranju, osiguranju, dakle nakon 2002.oni su praktički žrtve. O tome sam više puta govorio, žrtve njihovih mirovinskih sustava. Ako njihovi mirovinski sustavi kažu da će isplaćivati svojim umirovljenicima protuvrijednost u bonovima, to naši umirovljenici nikada ne dobiju. nikada ne dobiju. Npr. to je iz Republike Srpske često takav slučaj i naši umirovljenici nemaju nikakvu kompenzaciju. Nadalje, u tim situacijama su sramotno niske dio ili cjelokupne mirovine iz BiH jer nemamo ni onog drugog zaštitnog mehanizma da imamo neki minimum mirovine za umirovljenika neovisno gdje je gdje je uplaćivao doprinos. Dakle ja apeliram na vas gospodine ministre i na hrvatsku Vladu da se pomalo počinju otvarati i da se rade revizije socijalnih sporazuma jer nije dopustivo da neko tko je bio jednak 1998.kada nije postojalo ugovora o socijalnom osiguranju zbog aplikacije tog ugovora prema Bosni ima jedno pravo, dakle ne gubi svoju stečenu razinu mirovine, a u aplikaciji socijalnog sporazuma sa Srbijom on značajno za 500, 700 kuna ima nižu mirovinu jer je njegova razmjena iz Srbije značajno niža i ništa ne obvezuje Hrvatsku državu da mu tu prazninu popuni. I još jedan detalj, pred pred vrlo kratko vrijeme na jednoj proslavi u jednoj našoj organizaciji HSU-a prišla mi je jedna gospođa i kaže dobro kada ćete potpisati socijalni sporazum sa SAD-om. Reko, gospođo Reko, gospođo šta vas porez žulja? Kaže ne, ne, ja znam da porez moram plaćati ili u Americi ili u Hrvatskoj, meni je to nešto sasvim normalno. Ali gledajte, ja imam 7 godina staža u RH bez socijalnog bez socijalnog sporazuma meni tih 7 godina staža ne znači ništa, znači jednostavno ne mogu dobiti ni kune po tim 7 godina staža, a kada bi bio potpisan socijalni sporazum tada bih mogla dobiti barem 7 puta najniže nekih 350 kuna. Ali puno značajnije od toga tada sam hrvatski umirovljenik i tada ne moram plaćati 1200 kuna zdravstvenog doprinosa. Dakle interes naših građana koji se opredjeljuju da će živjeti i nakon odlaska u mirovinu ne znam iz SAD-a ili u Kanadi za sklapanje socijalnih sporazuma sa SAD-om i tako nekim velikim zemljama je velik. Ja znam da je to njima jedna sitna bubica što se tiče iako nije beznačajan broj građana SAD-a koji se deklariraju porijeklom iz Hrvatske. Nedavno sam čitao čak oko 400 tisuća. Međutim za njih je to ipak manji problem. Ja bih molio i da se naše Ministarstvo vanjskih poslova jer znam da je nekada čak i bila inicijativa da obnovi tu inicijativu i u korist naših građana potpišemo socijalni sporazum. A ako ne možemo onda ajmo sjesti sa ravnateljem HZMO-a bar da im prizna tu protuvrijednost staža da ne moraju tolike zdravstvene doprinose plaćati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Evo ministar je odmah odgovorio. Nema više prijavljenih. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. Za danas završavamo sa radom, zahvaljujem ministru sa suradnicima. Sutra nastavljamo rad sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 571. Hvala.